Уважаеми народни представители, новопостъпили питания за периода от 10 – 16 юли 2020 г.: Постъпило е питане от народните представители Драгомир Стойнев, Антон Кутев и Крум Зарков към Томислав Дончев – заместник министър-председател, относно изготвяне на Национален план с оглед оползотворяване на ресурси, предоставени от Европейския съюз за преодоляване на здравните и икономическите последици от COVID-19

Красимир Богданов; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Румен Гечев; - министъра на вътрешните работи Младен Маринов на въпрос от народния представител Елена Пешева; Елена Пешева; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Данка Зидарова; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Кристина Сидорова;

На основание на това, както и миналата седмица, настоявам да се организира от председателя на Народното събрание, тоест от Вас, в качеството си на председател в момента, изслушване по въпроси, въпроси, засягащи държавни или обществени интереси, по-конкретно по въпроса: какви са правомощията на Прокуратурата, дали в действията на Прокуратурата има неща, които надхвърлят реалните конституционни и законови правомощия на Прокуратурата, с което да стартираме един обществен разговор за това има ли нужда от законови промени, има ли нужда от конституционни промени? Няма кой друг да направи този дебат в момента, освен Народното събрание, имайки предвид правомощията, които са дадени на главния прокурор от Конституцията на държавата. Затова за втори път Ви призовавам: организирайте при първото заседание оттук нататък – цялата държава се тресе, хората са навън освен за правителството и заради ние трябва да обсъдим тези неща и да имаме становище. Затова Ви моля: организирайте като председател, защото едно е да го организира депутат и да иска искане за изслушване, друго е, когато го прави председателят на Народното събрание. Авторитетът и залогът са различни. Затова за пореден път Ви призовавам: организирайте изслушване на Иван Гешев като главен прокурор, за да може да обсъдим дали и как прокуратурата изпълнява задълженията си, или превишава правомощията си. Още нещо в същия стил. Много Ви моля да поканите изрично депутата Делян Пеевски да дойде на работа, защото аз чувам ежедневно всякакви слухове – някакви министри били на Делян Пеевски, той управлявал съдебната система, той назначавал някъде. Хайде да вземе да дойде на работа, поканете го изрично, за да вземем да разберем всъщност от него какво управлява и какво не, защото аз съм убеден, че в тези слухове има много вярно, но пък може и да ме опровергае. Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев. Втората част – просто няма да отговоря, защото всеки народен представител постъпва така, както той реши в съответствие и с Правилника, и със законите. А що се отнася до изслушването и изобщо до разговорите с господин главния прокурор, предлагам Ви да спазим реда, който е посочен в Правилника, Вие отлично знаете, че това се прави по определен ред. Затова продължаваме… Направете едно предложение, Вие знаете как се прави и тогава вече можем да разговаряме. А просто да прехвърляме отговорността на председателя на Народното събрание, когато депутатите не са използвали всички възможности, които се дават в Правилника за изслушването ХРИСТОВ: Продължаваме с въпроси към госпожа Петя Аврамова – министър на регионалното развитие и благоустройството, която ще отговори на въпрос от народния представител Боряна Георгиева относно продължаващо ограничение на скоростта за движение в участъка между Чирпан и Стара Загора от автомагистрала

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, в отговор на пореден мой въпрос към Вас относно продължаващото ограничение на скоростта за движение на автомагистрала „Тракия“ в участъка между Чирпан и Стара Загора ни уведомихте, че срокът на заповедта, с която бе въведено въпросното ограничение на скоростта до 90 км в час, отново е удължен до 31 март тази година. Информирахте ни, че при обследване от специалисти от Института по пътища и мостове са установени редица проблеми в дясното платно на участъка, като нарушена носимоспособност, влошено отводняване, пукнатини, ускорено износване, коловози със слягане, напречни вълни и прочие. Уверихте ни, че решение на всички тези проблеми ще се търси в Проекта за ремонта на автомагистрала „Тракия“ – дясно платно, който към момента на Вашия отговор на 7 февруари тази година беше в процес на подготовка и последващо одобрение, както и Министерството на регионалното развитие и благоустройството по никакъв начин не подценява проблема и непрестанно търси възможности за неговото разрешаване. Като основна пречка за започването на този така необходим ремонт посочихте липсата на финансиране. Във връзка с поредния изтекъл срок на заповедта, въвеждаща ограничението и липсата на започнали в участъка ремонтни действия, както и справедливите критики от страна на гражданите и бизнеса се обръщам към Вас със следните въпроси: Първо, на какъв етап е вече проектът за ремонта на автомагистрала „Тракия“ – дясно платно, и намери ли се вече финансиране за стартиране на ремонтните дейности? Второ, очевидно от отговорите Ви е, че отлагате решаването на проблема. Отново ли отлагането на заповедта ще се окаже единственото решение на проблема, което ръководеното от Вас Министерство може да предложи и този път?

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Георгиева, уважаеми дами и господа народни представители! Както вече бе оповестено преди една седмица, Агенция „Пътна инфраструктура“ е в готовност да започне ремонта на участъка от автомагистрала „Тракия“ между Чирпан и Стара Загора – дясно платно, посока Бургас. Това, което включват ремонтните дейности, Вие знаете и вече сме коментирали в тази зала по задавани въпроси, че компрометираният участък е от 168 до 208 км. Това, което предвижда Агенция „Пътна инфраструктура“, е увеличаване на обхвата на Проекта и той ще започне като ремонтни дейности от 156 км, тоест ще бъде ремонтиран участък от 52 км в посока Бургас – дясно платно. Технологичният проект е съгласуван с Института по пътища и мостове. В момента се разработва документацията, която е свързана със заданието за възлагане на необходимите ремонтно-възстановителни дейности. По експертна оценка индикативната стойност на разширения участък от 52 км за ремонта на дясното платно за движение ще бъде около 89 млн. лв., като 70 от тях са за пътната част. За изпреварващата и активната лента на автомагистрала „Тракия“ в участъка за дясно платно се предвижда дълбоко фрезоване на асфалтова настилка, ширина – 8,5 м при габарит на пътното платно – 11 м, и 8,75 при габарит на пътното платно – 11,5 м на на дълбочина около 20 – 22 см, студено рециклиране на място със свързващо вещество с дебелина – 30 см; полагане на пласт от порест асфалтов бетон за основен пласт;

пътен асфалтов бетон с постоянна дебелина – 4 см за активните ленти. За аварийната лента в участъка на дясно платно предвиждаме фрезоване на асфалтова настилка, съгласно изготвеното нивелетно решение; направяне на предварителни ремонти и полагане на пласт плътен асфалтов бетон с 4 см съгласно типовете профили дебелина. Петнадесет милиона лева са за подмяна на ограничителните системи в участъка от 52 км на средна разделителна ивица и банкет, и 4 милиона за монтиране на пътни знаци в двете платна, и полагане на хоризонтална маркировка. Ремонтно-възстановителните мероприятия ще стартират след 15 септември, за да не затрудним допълнително интензивния автомобилен поток през летния сезон, като ще бъдат изпълнени, без да се спира движението. При планиране на ремонтните дейности се отчитат редица фактори, които включват освен технологичното време за реализация на видовете дейност, така и осигуряване на максимална степен на условия за безопасно пътуване. По тази По тази причина на 1 юли пуснахме и петте виадукта на автомагистрала „Тракия“ – ремонтите на 13, 15, 17, 18 и 20, които започнаха като ремонтни дейности на 13 март, за да може да осигурим безпрепятствено преминаване на интензивния трафик. Срокът на действие на заповедта за ограничаване на движението от 90 км в час в отсечката от 168 до 208 км – ляво и дясно платно, е удължен до 31 декември 2020 г., като по време на ремонтно-възстановителните дейности в участъка ще бъде въведена нова организация на движението, така че всички нормативни изисквания да бъдат спазени. Със завършването на ремонта на дясното платно между Чирпан и Стара Загора ще се постигне желаният комфорт за безопасност на движението в дясно платно, след което планираме дейности по ремонт на ляво платно, но това трябва да стане последователно, за да има пропускателна способност на самата магистрала.

Благодаря Ви, господин Председател. Благодаря Ви за отговора, госпожо Министър. Обаче, доколкото разбирам, всъщност Вие ще свършите работата наполовина с осъществяването на ремонтните дейности в посока Бургас, за в посока София не чух нищо – остава така и се удължава срокът. Това ще бъде поредното удължаване на срока за извършване на ремонтни дейности на автомагистрала „Тракия“. Всъщност, предполагам си давате сметка, че в България няма нито една магистрала, която да функционира като такава от единия до другия край. Не знам кога последно сте минавала по автомагистрала „Тракия“, специално в този участък, с Ваш личен автомобил, не с кола на НСО, за да разберете в колко тежко и окаяно състояние е този е този участък. Хората наистина изключително много се напрягат. Шофьорите, на които им се налага да преминават през този пътен участък, много често – да не говорим, че те масово получават глоби, защото знаете, че няма как да се спазва ограничението от 90 км. За да не влизам в подробности, карайки с 90 км винаги има някой отзад, който Ви светка и Ви напира. Вие си разбивате или автомобила, или трябва да карате с превишена скорост. Следователно получавате глоби и актове за нарушаване. Кога се очаква автомагистрала „Тракия“ да бъде отремонтирана и да функционира като такава?

Уважаема госпожо Георгиева, хубавата новина е, че автомагистрала „Тракия“ има осигурено финансиране, че вече има определен срок, в който ще стартират строителните дейности – след приключване на активния летен сезон – 15 септември. Няма как да ремонтираме едновременно и двете платна – посока Бургас и посока София, защото трябва да осигурим пропускателна способност по магистралата. Няма как да затворим цялата магистрала, затова ще реагираме поетапно. Първо ще ремонтираме дясно платно, след което предвиждаме ремонт и на ляво платно. е ограничение, което е поставено с цел безопасност за движение по пътищата. Знаете, че магистралата е построена през 2007 г. Изтекли са гаранционните срокове; появили са се деформационни деформационни дефекти и деформации на пътното платно, което е предпоставка за пътнотранспортни произшествия. Скоростта 90 км е съгласувана с органите на МВР, така че да осигурим безопасност при придвижването. Това, че септември месец ще стартират строителните дейности на този участък, разбира се, ще създаде допълнителни известни известни притеснения на шофьорите, аз също минавам. Миналата седмица съм минала с личен автомобил по този участък. Знам, отдавна търсим възможности. Финансиране вече е осигурено, така че да успеем да направим и този участък на магистрала „Тракия“, който във времето е построен така, че ние сега имаме проблем с неговото експлоатиране. След този ремонт ще стартираме ремонта на лявото платно. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ:

Докато хиляди хора протестират на жълтите павета, осъществявайки своето конституционно право на мнение на протест, решавайки глобалните въпроси на държавността и демокрацията, реалният живот поднесе поредния дребен и незначителен в кавички случай на брутална гавра със служителите на реда от озверяла тълпа цигани в Кюстендил. Протестите ще отшумят. Правителството ще оцелее. Протестиращите ще се приберат по домовете си удовлетворени или отчаяни, но тежките етнически проблеми в българското общество ще останат. За какво става дума? Вчера малко след 11,00 ч. в циганския квартал „Изток“ на Кюстендил са пребити трима служители на Районното управление на МВР, включително и тяхното куче. Полицаите, които са посетили адрес в квартала за осъществяване на процесуално-следствени действия, били нападнати от обитателите на къщата с ножове, секири и метални пръти. век, 2020 г. – ножове, секири и метални пръти! На Запад от Балканите такова нападение се приема и се счита за терористичен акт. В нашата родина, за съжаление, това е ежедневие, с което обществото е свикнало дотолкова, че го приема като стандартен битов инцидент. Това е пореден случай на нападение на полицаи при изпълнение на служебните им задължения. Списъкът на такива нападения е отчайващо дълъг. Преди Кюстендил такива фрапантни случаи на цигански нападения над полицейски екипи имаше на 15 май тази година в Провадия. Екипът пристигнал по сигнал за силна музика през нощта е нападнат от пияните цигани с брадви – пак с брадви. На 21 април в Пловдив – Шекер махала, когато са нападнати и пребити с камъни и дървени прътове двама полицаи след подаден сигнал за отвлечено момиче. Преди това имаше нападение над полицейски екипи в град Куклен, на Великден в квартал „Надежда“ – Сливен, и на много други места, все след опит да се спре чалга терорът над гражданите от развилнелите се пияни цигански тълпи и компании. Нападателите не изпитват никакъв респект пред закона и пазителите на реда. И това не е случайно. Мургавите нападатели са с чувство за безнаказаност, защото, от една страна, знаят, че ще бъдат защитени от адвокатите на безбройните правозащитни организации, които днес виждаме в челните редици на протеста да скандират за свобода и демокрация и срещу мутрите във властта, както и че имат политическа защита на ДПС – псевдоетническата партия, която е изгубила доверието на турския етнос и се преориентирала към купуване на цигански гласове. Парламентарната група на „Обединени патриоти“ остро осъжда поредното нападение на полицаи по време и по повод изпълняване на служебните им задължения и настоява държавните институции, политическите партии и всички политици, включително президента Радев, да осъдят агресията на маргинализирани престъпни индивиди и групи, а институциите да приложат спрямо всеки участник в това насилие и подобните на него цялата строгост на закона. Мекушавите действия на правоохранителните и правораздавателните институции, поддаващи се на натиска на кривозащитни организации и щедро спонсорирани неправителствени организации, превърнаха тези така наречени инциденти, а всъщност изключително опасни за реда на държавата престъпления в епидемия. На тормоз, заплахи, побои и директни нападения със смъртоносни оръжия бяха и продължават да са подлагани лекари, спешни медици, горски служители, полицаи, социални работници, общински служители, дори и журналисти. Случаите са десетки. И говорим само за тази година и само за тези, отразени от медиите. Време е българските институции, българските политици и политически партии да преодолеят страха си от прилагането на закона в пълния му обем. Време е министърът на вътрешните работи публично да обяви, че по закон българските полицаи имат право на самозащита и да разпореди употребата на огнестрелно оръжие, когато са нападани със заплашващи живота им средства. Време е съдебната система да отсъжда справедливи наказания на извършителите на подобни покушения на държавността, живота и здравето на българските граждани. Никой не е и не може да бъде по-голям от закона, независимо от неговия етнически, социален, сексуален, материален, неправителствен или друг статус! Законност и правосъдие – за всеки! Утре се навършват 183 години от рождението на най-великия българин Васил Левски – да си спомним неговите думи, които звучат и днес: „В нашата България не ще бъде така, както е сега в Турско. В нея всички народи ще живеят под едни чисти и свети закони… и за турчина, и за евреина и прочие – каквито и да са, за всички еднакво ще е… Така ще е в наша България.“ Да живее България! Продължаваме с въпрос към министър Аврамова от народния представител Драгомир Стойнев относно републикански път ІІІ-5504, област Стара Загора, община Гълъбово. Имате думата, уважаеми господин Стойнев.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 Една скоба! Преждеговорившият с декларацията е част от управляващата коалиция, така че той носи пълната отговорност за състоянието, в което се намира страната. Затварям скобата. Госпожо Министър,

третокласната пътна мрежа, но в крайна сметка за този път имаше социално напрежение преди години. Повод да задам отново този въпрос е, че отново има социално напрежение, тъй като тогава господин Нанков, меко казано, не спази своите обещания и от целия път се ремонтира един мост, който щеше да ограничи хората от достъп до село Обручище и с това се приключи ремонтът. Когато не си спази обещанията, той подаде оставка. Надявам се Вие да кажете истината – дали можем и хората да очакват от Вас и от правителството да изпълните своя ангажимент, така че хората да имат лесен и най-вече безопасен достъп до населеното си място и до жилищата си. Уважаеми дами и господа народни представители, задавам въпрос за път, който е изключително натоварен. Той се намира в енергийното сърце на българската енергетика, а именно близо до комплекса „Марица изток“. Средно на ден там преминават приблизително 90 автобуса, които возят миньори до рудник „Трояново 3“, около 26 автобуса към централата на „Контур Глобал“, 40 микробуса за ремонти на фирми, които са в областта, 25 камиона на фирма „Кнауф“ и приблизително около 800 частни автомобила. Разбирате за какъв поток става въпрос и хората са притеснени, защото наистина засега не се предприемат действия от страна на Областната пътна агенция. Искам да Ви попитам: предвиждате ли наистина през тази година ремонт на този участък? Защото преди ни се обясняваше, че, виждате ли, трябва да дойде прословутата тол система. Тази тол система след многократни промени – завършвам с едно изречение, господин Председател – така и може би не води до необходимите приходи. Но искаме да знаем и хората се интересуват дали е включен в инвестиционната програма за тази година. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Госпожо Министър, имате думата за отговор. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Стойнев,

По третокласния път всяка година се извършват текущи ремонти, които целят подобряване на неговото състояние. През 2019 г. също са извършени такива – при оста на съоръжението при 14-и км на стойност 184 хил. лв. От началото на 2020 г. е изпълнено изсичане на храсти и косене на треви. Обновена е и хоризонталната маркировка. По път III-5504 преминава интензивен трафик, както отбелязахте и Вие, на тежкотоварни автомобили, превозващи варовик за сероочистващите съоръжения на ТЕЦ „Марица 3“ и обслужващи Завода за гипсокартон, както и множество автобуси с работници. Това допълнително руши настилката и нанася сериозни щети по инфраструктурата. Въпреки предприетите действия по линия на текущо поддържане за трайното подобряване на експлоатационните качества на пътя, действително, както и Вие отбелязахте, е необходим основен ремонт на целия участък. Предвид дължината и състоянието на компрометирания участък се налага планиране и заделяне на значителен финансов ресурс, като бюджетните възможности на Агенцията в краткосрочен план са силно ограничени за реализацията на подобна инвестиция. С цел осигуряване на проходимост и нормална експлоатация Агенция „Пътна инфраструктура“ предвижда в програмата си за текущ ремонт за втората половина на 2020 г. да изпълни широкоплощни изкъртвания на трасето, което ще допринесе за подобряване състоянието на настилката в пътния участък. В същото време Министерството и Агенция „Пътна инфраструктура“ оценяват важността на тази пътна отсечка и ще продължат с усилията за осигуряване на финансовия ресурс

Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, разбирам от Вашия отговор, че през втората половина на тази година започваме да кърпим пътя, в крайна сметка хората да не се пребият. Аз не знам как точно става тази инвестиционна програма – дали зависи от лобито на определени народни представители, или от нуждите на българската икономика?! Но наистина това е път, който наистина касае българската икономика и е изключително важен. Вие сами виждате, че не само аз го казвам, а и Вашите експерти подчертават, че той е изключително натоварен и с оглед безопасността и на миньорите, и на работниците, и на гражданите, които са там, наистина е необходим цялостен ремонт.

не са толкова големи, които се събират, и явно за този път няма да има достатъчно средства. Молбата ми е наистина да изпълните този Ваш ангажимент, да го предвидите, защото хората са притеснени – притеснени са за своето здраве, и за да не се стига до протестни действия наистина да изпълните този Ваш ангажимент, защото хората там са изключително чувствителни, а е и добре пътят да бъде осигурен с оглед запазване живота на българските миньори и българските работници, които се трудят там. Госпожо Министър,

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Стойнев, аз разбирам Вашата загриженост. В същото време, ако става въпрос за лобизъм, който всички народни представители упражняват за района, в който работят, всички депутати за своите райони са питали, пускали са писма, имали сме разговори. Истината е, че се налага да приоритизираме в търсенето на възможности за финансиране. Аз уважавам всички работещи и в мините, и в тецовете – този район ми е познат, защото аз също съм работила в сферата на енергетиката и знам натовареността на този участък и автобусите, които минават по През втората половина на годината ще направим този текущ ремонт, необходим за осигуряване на безопасността и ще търсим начин за осигуряване на финансиране за необходимия основен ремонт на отсечката.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Министър! Започна изграждането на част от скоростния път Ботевград – Видин в участъка между Мездра и Ботевград.

е двулентов и с невъзможност и в момента да поеме неколкократно увеличения трафик, а след реализацията на проекта за скоростен път ще се превърне в своеобразна тапа и ще обезсмисли огромната инвестиция в този важен транспортен коридор за тази важна инвестиция за региона. Въпросът ми към Вас е: какво предвиждат Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“ за разширяването на път I

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Иванов, в отговор на поставения въпрос бих искала да Ви предоставя следната информация: Пътят Видин – Ботевград, част от който е и обходният път на Враца, е приоритетен инфраструктурен проект с национално и трансевропейско значение, тъй като с цялостното хомогенизиране и модернизация на трасето от Дунав мост 2 ще ще се осигури бърза и удобна връзка между автомагистралите „Хемус“, „Тракия“ и „Струма“, както и с държавите по протежението на Европейския коридор Ориент – Източно Средиземноморие. Неговата реконструкция ще допринесе и за безопасно и комфортно преминаване на транзитния трафик. Проектът за скоростен път от Видин до Ботевград е разделен на отделни обекти, по-голямата част от които вече са в активна фаза на изпълнение, както Вие сам отбелязахте във въпроса си. Агенция „Пътна инфраструктура“ е съобразила факта, че настоящият габарит Г-10,5 на обходния път на Враца би се оказал недостатъчен за поемане на автомобилния поток и работи по съставяне на задание за изработване на идеен и технически проект за удвояване на неговия габарит. Изграждането на второ платно с две ленти за движение, както и рехабилитацията и реконструкцията на съществуващия двулентов път ще бъдат изпълнени с цел интегрирането на обекта в общия проект, така че всички участъци от Видин до Ботевград да отговарят на съвременните изисквания за скоростен път. Участъкът от обходния път на града, разположен североизточно от град Враца между път II – 15 Враца – Оряхово и съществуващият път I – 1, като включването му е в първокласен път при км 152, дължината е 8,179 месец юни 2013 г. започва и строителството на втория етап на обходния път на Враца, като проектът е съфинансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. и националния бюджет. Първият етап на обходния път на Враца е започнал през 1986 г. и завършва през 2004 г. Дължината на трасето от втория етап е 6,8 км и е разположено северозападно от Враца, като строителството завършва през месец юли 2014 Двата етапа на обходния път са проектирани и изпълнени с габарит 10,5, с обща дължина 14,995 км. Новото задание за проектиране трябва да бъде много внимателно прецизирано и подготвено, така че да бъдат дадени насоки за търсене на най-благоприятното проектно решение. Разширяването на пътя до габарит – Г-20, обходен път на Враца, ще се състои от две пътни пътни платна, всяко с по две ленти за движение, с ширина съответно от 3,5 м и 3,25 м, водещи ивици от 0,25 м и 0,5 м, и средна разделителна ивица 2 м, банкети – два по 1,50 м. За да отговаря на най-новите изисквания за пътна безопасност, пътят ще се проектира така, че да осигурява безконфликтни пресичания с останалите пътища и жп линията, през която преминава в момента, чрез изграждане на съоръжения за преодоляването им на две нива. Това ще доведе до по-голяма пропускателна способност на пътя, тъй като транспортните потоци, движещи се по различните направления, няма да намаляват своята скорост в зоните на пътните възли и пресичането на жп линията. При подготовката на проекта трябва да се вземат предвид две важни условия. От една страна, във връзка с изискванията за устойчивост обектът, който е изграден по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 подлежи на проверки от страна на Управляващия орган на Оперативната програма пет години след окончателното плащане по Проекта, което е направено през месец май 2016 г., с оглед на което до изтичане на срока за устойчивост, а това е месец май 2021 г., на участъка не могат да бъдат предприемани действия, свързани с неговото разширяване и преустрояване. От друга страна, почти по цялото протежение на трасето на обходния път на Враца от едната му страна е разположена вилна зона, а другата преминава в близост до язовир „Дъбник“. По тази причина трябва да се търси подходящо проектно решение, което да даде възможност за обслужване и на вилната зона, минимално засягане на съществуващите сгради, както и да бъдат регламентирани входовете за достъп до прилежащите имоти. В цялостно изпълнение на Проекта от Видин

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Министър, благодаря Ви за отговора. Явно е от него, че него, че в унисон с изграждането на скоростния път Ботевград – Видин е започнала подготовка, макар и на идейна фаза, за разширяване на обходния път на Враца.

г., че ще се осигури придвижване с четири платна плюс премахването на конфликтното пресичане на този път от един третокласен републикански път и един общински път. път. Надявам се да предвидите и премахването на това изключително конфликтно кръгово кръстовище, което прави връзката с пътя за Оряхово. Важното Важното е обаче също да се положат максимални усилия и пълна мобилизация на екипите, които работят по този въпрос от Министерството и Агенция „Пътна инфраструктура“, така че когато изтече срокът за устойчивост на разширението, което беше направено, и реконструкцията, която беше направена през 2014 г., да има в максимална степен проектна готовност да се извършат отчуждителните процедури, въпреки технологичните проблеми, и да може вече да се търси начин за финансиране и да бъде изграден този участък от пътя, който прави обхода на Враца, за да може да се осигури една наистина нормална транспортна свързаност над целия регион и заедно с това да се осигури това приоритизиране на този важен на практика европейски коридор. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Дуплика – госпожо Министър, имате думата.

моето мнение, мнението на експертите – на Министерството, и на Агенция „Пътна инфраструктура“, както и мнението на премиера Борисов, с който съм водила разговори относно пресичанията на републиканските пътища с такива от местно значение по трасето на целия участък от Видин до Ботевград, неговото категорично мнение и моето е да бъдат преработени дори и тези пресичания и тези кръстовища, които са предвидени във времето назад в участъка от Мездра до Ботевград, като те ще бъдат препроектирани. Знаете, че бяха заложени като кръгови кръстовища, ще бъдат препроектирани като кръстовища на две нива точно с цел осигуряване на максимална пропускливост и минимум затруднение на движението и предпоставки за пътнотранспортни произшествия. Както вече казах, обходният път на Враца – новият проект, ще реши тези недоразумения, които назад във времето експертите са оставили като конфликтни точки, както и кръговото кръстовище – пресичането, което е с третокласен път в посока Криводол – Монтана, така и пресичането на жп линията. Смятам за неудачно път, който е за транзитен трафик и по който изграждаме цялостно скоростни отсечки и такива, които ще бъдат с магистрален габарит, да имат такава предпоставка за пътнотранспортни произшествия, каквото е например пресичането на жп линията. Така че новият проект за обходния път на Враца ще включва преодоляване на всички тези проблеми, които Вие току-що изтъкнахте. Въпрос от народния представител Весела Лечева относно свлачищни процеси на път VTR 2206, участък път

свлачищни процеси по основен път на община Сухиндол към Севлиево и основен път от община Сухиндол към Павликени. Този свлачищен процес заплашва с откъсване и изолация три населени места, три села. Това са Бяла Река, Горско Косово, Горско Калугерово. Това свлачище на територията на община Сухиндол е огромен риск за всички пътуващи и, разбира се, един огромен проблем за всички живущи там, тъй като има ограничен достъп до Бърза помощ на линейки, полиция, пожарна. Това, разбира се, поставя под риск живота и сигурността на българските граждани. За съжаление, мащабите на свлачището са изключително големи и укрепването многократно надвишава възможностите на община Сухиндол за неговото преодоляване и премахване. Моят въпрос към Вас, госпожо Министър, е: кога най-после жителите на населените места на община Сухиндол ще имат нормален пътнотранспортен участък; какви са възможностите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и какви мерки ще предприеме за преодоляването на този изключително важен и сериозен проблем? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Госпожо Министър, имате думата за отговор. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Лечева, основно задължение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е регистрирането и мониторингът на свлачищните процеси. Съгласно чл. 95, ал. 1 от Закона за устройство на територията специализирана техническа помощ по въпроси, свързани с геозащитната дейност, действия на общински и областни администрации, специализирани и контролни органи и други държавни институции при възникване на бедствени и аварийни ситуации, свързани с преодоляване на неблагоприятни геодинамични процеси, както и координация между отделните ведомства за ограничаване на свлачищата на територията на страната, абразионните и ерозионните процеси по Черноморското и по Дунавското крайбрежие, които дейности Министерството извършва чрез Държавното дружество „Геозащита“ – Варна, и неговите клонове в Плевен Плевен и Перник. Съгласно разпоредбите на чл. 96, ал. 1 от ЗУТ геозащитните мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионните процеси за предотвратяване на аварии се осъществяват от МРРБ, от централните и териториалните органи по ред, определен с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съгласно данни от регистъра на свлачищните райони на територията на Република

В съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за пътищата общинските пътища се управляват от кметовете на съответните общини, а изграждането, ремонтът и поддържането им се осъществява от общините. Водена е кореспонденция с община Сухиндол, с „Геозащита“ – Плевен, с Областна администрация – Велико Търново, с Министерството на околната среда и водите, с „Напоителни системи“, с Национална електрическа компания и други ведомства, като Министерството е изпълнило своите задължения, свързани с геозащитната дейност за регистриране и мониторинг на свлачищните райони, координация и издаване на предварително съгласие за инвестиционните намерения на община Сухиндол по отношение укрепването на свлачището. След всеки подаден сигнал от кмета на община Сухиндол за активизиране на свлачищни процеси е оказано необходимото съдействие за организиране на инженерно-геоложки доклади, съответните данни са нанесени в регистъра на свлачищните райони. Становищата на „Геозащита“ – клон Плевен, от извършените инженерно-геоложки огледи са доставени своевременно на община Сухиндол с указания за предприемане на действия в краткосрочен план с Постановление № 247 от 2017 г. на Министерския съвет по бюджета на община Сухиндол са предоставени средства в размер на 135 хил. 156 лв. за проучвателни и проектни работи по укрепване на брега на река Росица в участъка на свлачищната деформация. След представена от община Сухиндол документация, в изпълнение на задълженията си по чл. 96, ал. 3 от ЗУТ от МРРБ е издадено предварително съгласие за извършване на геозащитни мерки и дейности, укрепителни и отводнителни мероприятия на обект, укрепване и възстановяване на път

Предвид собствеността на пътя – публично-общинска, бих искала да отбележа, че в съответствие с Наредба № 1 за геозащитна дейност финансирането на геозащитната дейност се осъществява от собствениците и ползвателите на недвижимите имоти. МРРБ изпълнява геозащитни мерки и дейности като по бюджетната програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ – с финансови средства от държавния бюджет, които са насочени предимно за извършване на превантивна дейност, свързана с регистриране на свлачищни процеси, мониторинг на най-активните от тях, продължаване на строителство на обекти, са сключени договори и споразумения от предходни години. От бюджета на МРРБ не се финансират аварийни обекти и дейности, какъвто в случая е обектът за укрепване на свлачището. За случаите на аварийни ситуации и неотложни възстановителни работи се прилагат изискванията на Закона за защита при бедствия и Правилника за организацията и дейността. Министерството на регионалното развитие и благоустройството следи със загриженост това свлачище и отчита необходимостта от предприемане на мерки за ограничаване на свлачищните процеси и трайно стабилизиране на територията и ще подкрепи община Сухиндол при кандидатстването

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Министър, Министър, изслушах внимателно това, което Вие изчетохте, но това беше част от цялата нормативна уредба, цялата кореспонденция и процедурите, които бяха извършени дотук от страна на община Сухиндол, и, разбира се, от надлежните Ви органи за управление – имам предвид Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Междуведомствената комисия. Може би трябва да знаете, че от няколко години отлежава нашето финансово искане – специално за община Сухиндол, в Междуведомствената комисия, а оттам, разбира се, са многобройни и желаещите за решаване на тежки и неотложни проблеми така, както гледам, в следващите няколко години едва ли ще намери ред въпросният тежък участък. Аз по-скоро очаквах, че Министерството на регионалното развитие знае, че държавата отделя немалък ресурс в рамките на близо 70 милиона за отстраняване именно на проблемите, свързани със свлачищни процеси в свлачищни региони. Смятах, че във Вашия отговор ще видя преподредени Вашите приоритети по отношение на онези свлачищни процеси, които имат сериозна давност, защото не е тайна, сигурно знаете, че с отлагането в годините средствата, които ще бъдат необходими за възстановяване на тези участъци, ще бъдат изключително сериозни и много по-трудно държавата ще намери изход от тази криза. По-добре е мерките да бъдат навременни, а тогава те ще бъдат и ефективни, и няма да са толкова скъпоструващи.

Благодаря, уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Лечева, свлачищните процеси на територията на България, за съжаление, и финансовият ресурс, който е необходим, за да бъдат овладени, е в много по-голям размер от този, който Министерството може да осигури и да предвиди в бюджета си. Знаете, че свлачищните процеси са ангажимент на този, който е собственик на имота. В случая е община Сухиндол и това е общински път трябва да потърси финансиране. Ние сме в готовност да подкрепим всяко искане на община Сухиндол – било то към Междуведомствената комисия или целево финансиране с Постановление на Министерския съвет, за да бъде решен трайно този проблем. Знаете,

Така че заедно ще търсим това решение и ние ще подкрепим общината в нейното желание да осигури финансиране и да отстрани този проблем със свлачището при Сухиндол.

Благодаря, господин Председател! Уважаеми граждани на България, уважаеми госпожи и господа народни представители! Според действащото изборно законодателство на следващите парламентарни избори трябва да се гласува машинно във всички секции с над 300 избиратели. Това са над 9000 секции. В тях следва да се гласува само машинно, без хартия. Това изисква сериозно организационно усилие. Практиката от последните години показва, че вместо да работят по организацията, управляващите умишлено я протакат, за да могат в последния момент да отменят тази гаранция срещу изборни манипулации и невалидни бюлетини. За да не се случи отново поправка на Изборния кодекс в дните преди изборите и така да се нарушат всички международни препоръки и стандарти, заинтересовани от провеждането на честни избори, институции, партии, граждански организации апелират за изготвянето на някои технически, но важни законодателни промени, които да гарантират машинното гласуване.

Инициираха работна група, в която ние се включихме добросъвестно с конкретни предложения, докато не осъзнахме, че тази работна група има за цел всичко друго, но не и решението на поставените задачи, а те са прости. Следва да се определи видът на машините. Нашето предложение е да са такива с тактилен екран или тъч скрийн, както е известно на по-младите, и разписка, която се пуска в урна. Следва да бъдат определени сроковете за провеждане на съответните обществени поръчки. Трябва да се уточнят и органите, които сертифицират и одитират тези машини. Прости въпроси, сравнително лесни решения, стига мнозинството да има желание да ги вземе. Повечето от тях, между другото, могат да бъдат решени и от администрацията, но последните избори показаха, че тя не желае да спомага този процес. Фрапантен пример за това са писмата на ЦИК, изпращани до Томислав Дончев като отговорник за организацията на изборите, които така и не получиха отговор. Работната група в парламента недвусмислено показа, че управляващите не искат такова гласуване, макар че именно те са приемали днешния закон. Въпросът е: защо? Не чухме какво предлага ГЕРБ, а чухме само какви проблеми има, колко е трудно да се реализира машинното гласуване, чухме за прехвърлянето на отговорността между правителството, парламента, Централната избирателна комисия и така нататък, и така нататък. Времето обаче тече, можем да кажем, че изтича. Колеги от ГЕРБ, приемете тази декларация като добронамерено напомняне. Ако не видим незабавни действия, ще предприемем следващи стъпки, включително предложения за нужните промени в Изборния кодекс още следващата седмица. Обръщаме се и към българските граждани: подкрепете ни, за да гарантираме заедно машинното гласуване, да гарантираме заедно, че следващите избори ще бъдат честни, свободни и демократични. Припомняме, че хилядите граждани, които са по улиците и площадите на България в последните дни, искат не само оставките на правителството и на главния прокурор, но и машинното гласуване, което ще лиши управляващата партия от възможността да печели служебни победи.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми народни представители! Министър Аврамова, това е третият ми въпрос за магистрала „Струма“,

Само ще припомня хронологията, че реално магистрала „Люлин“ е въведена в експлоатация през 2011 г. и най-малкото гаранционните срокове все още не са изтекли по тази магистрала както за настилката, така и за съпътстващите съоръжения,

данъкоплатци. Но това е малкият проблем дотолкова, доколкото още миналата година, от 2018 г. до настоящия момент, в рамките на повече от половин година магистралата е затваряна нееднократно и е ползвана само част от нея. Така че, госпожо Министър, въпросите ми са: какви мерки ще предприемете да бъдат укрепени потенциално опасните свлачища на автомагистрала „Люлин“, респективно към настоящия момент „Струма“;

Благодаря, уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Бонев, вследствие обилното снеготопене и проливните дъждове в края на зимния сезон 2017 – 2018 г. на автомагистрала „Струма“

В случая се касае за свличания поради неблагоприятни хидродинамични процеси, като участъците не са регистрирани като свлачища. През 2018 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ възложи на пътноподдържащата фирма на автомагистрала „Струма“ да извърши аварийно-възстановителни работи на участъците, като дейностите са обособени в два етапа. В първия етап е изпълнено изземването на паднали земни и скални маси, преоткосиране и стабилизиране на откосите чрез геотехнически мероприятия, изпълнение на дренажни ребра, обрушване, торкретиране и анкериране на нестабилни части, поставяне на геозащитни мрежи, възстановяване на щети, нанесени по асфалтовата настилка и пътните принадлежности. По Договора за поддържане от 29 юни 2020 г. продължи изпълнението на втория етап от дейностите за стабилизиране на откоса на автомагистрала „Струма“ при км 9+970, вляво. Аварийно-възстановителните работи се изпълняват съгласно одобрен и съгласуван от Института по пътища и мостове технологичен проект, като укрепителните мероприятия включват изкопни дейности на земни маси – 8000 кубика, анкери R-38 – 19 500 м, предпазни мрежи 8350 кв. м, хоризонтални сондажни дренажи

бетониране по берми и откоси – 6600 кв. м. Изпълнението на аварийно-възстановителните дейности се очаква да приключи в края на октомври тази година. С цел осигуряване на безопасно преминаване на участъка по време на ремонта е въведена временна организация на движението след тунел „Мало Бучино“. Трафикът се пренасочва двупосочно в платното за Перник, като скоростта в района е ограничена до 50 км в час. На участъка е поставена и необходимата пътна сигнализация, която да информира водачите на моторни превозни средства. Агенция „Пътна инфраструктура“ изготвя промяна в проекта за временна организация и безопасност на движението за изпълнение на реверсивно движение спрямо натоварените посоки в пиковите часове, която ще бъде въведена след съгласуването ѝ с Главна дирекция „Национална полиция“.

Всяко едно! Всички останали процеси са свързани с морските брегове и речните корита. Това е свлачище, госпожо Министър! От 2018 г. два пъти съм задавал въпроса на предишния министър – Нанков. Два пъти! Никой не си направи труда да регистрира това свлачище. Защото автомагистрала „Люлин“ е изключително натоварена, визирам „Струма“ към настоящия момент. А ако се беше случило по време на КПП-тата, които и без това затрудняваха движението и придвижването на хората? Ако октомври месец се въведат отново мерки, които да ограничат преминаването? От една страна, имаме затворена магистрала, която е гаранционна, за която непрекъснато казваме, че не е свлачище, като всички виждаме, че е свлачище?! Така че, госпожо Министър, в най-кратки срокове е необходимо, даже силно се съмнявам, че краят на октомври е някакъв срок, който трябва да се постига. Може би много по-рано трябва да се извършат тези укрепителни неща на това свлачище! И да се тръгне, да се вземе цялостен подход от 7-и до 9-и км на магистралата. В крайна сметка трябва да гарантираме безопасното преминаване по магистралата.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Бонев, аз мисля, че ние с Вас говорим за едно и също нещо, но не се чуваме и не се разбираме. Ако в тази зала и от тази трибуна ми се налага да обяснявам, че дадени обекти ги отлагаме във времето, защото нямаме осигурено финансиране и не можем да стартираме строителните дейности, аз в отговора си на Вашия въпрос току-що обясних, че за укрепване на този скат е осигурено финансиране в размер на 10 млн. лв., че ще бъдат изпълнени дейностите, че те са стартирали от 29 юни и ще продължи укрепването при км 9+970 км 9+970 за трайното укрепване на свлачищния процес по ската отляво, посока Перник. Мисля, че Мисля, че това би трябвало да удовлетвори като отговор и Вас, и хората от Перник, че са предприети действия, предприети са строителни дейности, има изготвен одобрен проект, който се изпълнява, за втория етап на този проект и е осигурено финансиране. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо Аврамова. Преминаваме към последния въпрос към Вас днес – от народния представител Кольо Милев относно финансовото състояние на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД. Заповядайте, господин Милев, да развиете Вашия въпрос.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 Моят въпрос към Вас е свързан с тежкото финансово положение на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, на което Министерството е основен принципал. Уважаема госпожо Министър, през последните години Дружеството се намира в тежко финансово положение с големи задължения към „Басейнова дирекция“, към доставчици и нередовно изплащане през последните месеци на трудовите възнаграждения на работещите в Дружеството. В резултат на хаотичните управленски решения на управителя на Дружеството в момента има напрежение сред работещите и аз считам, че е крайно време Министерството да се намеси за решаването на този проблем. Стига се дотам, че се затваря водомерното звено, уволняват се хора в пенсионна възраст с ТЕЛК-ови решения и водомерите се изпращат за ремонт и сертифициране в град Велико Търново и други градове, като се оскъпява тяхната цена – от 50 – 60 лв. най-много на пазара до 100 лв., на които ги продава Дружеството.

и възлагането на допълнителна работа на тези, които напускат, без да се увеличава, или пък да се сключват договори за трудовото им възнаграждение, а даже някъде се намаляват, без да се уведомяват, е проблем. Моят въпрос към Вас е: какви решителни мерки ще предприемете Вие като министър и Министерството, ръководено от Вас, за преодоляване на тежкото финансово положение на „Водоснабдяване и канализация –

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Милев, „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, е търговско дружество с 51% държавно участие в капитала, като останалите 49% са разпределени между общините Нова Загора, Котел, Твърдица и Сливен. Към момента действително съществуват затруднения в дейността на Дружеството, които са в резултат невинаги на управленски решения на настоящото ръководство, а по-скоро имат обективен характер и са и са натрупани с годините проблеми, като амортизирани водоснабдителни системи, свързаните с това високи загуби на вода, ниска степен на събираемост на вземанията и сезонните проблеми с качеството на питейната вода. Друга част от причините се дължат на климатични проблеми и тенденцията към засушаване в региона през 2019 г. досега, което доведе до изключително ниски нива на основни повърхностни водоизточници, сред които и язовир „Асеновец“. Поради трайната тенденция към намаляване на полезния обем на язовира разрешените за черпене водни количества за питейни нужди са ограничени от Министерството на околната среда и водите съгласно месечни лимити при отчитане на текущото потребление на води в язовира и дългосрочни прогнози за очакваните постъпления от водосборния район. „ВиК – Сливен“ следваше да набави необходимите допълнителни водни количества чрез добив от резервни подземни водоизточници и и по тази причина значително нараснаха разходите на Дружеството за електроенергия, което, от своя страна, увеличи себестойността на услугата при действащите и утвърдените неизменни цени на услугите, утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране за ценовия период 2020 г. Касае се за непредвиден и извънреден за Дружеството разход, който изостри проблемите с недостатъчната ликвидност на ВиК оператора и забави възможността за своевременно обслужване на част от задълженията. Немалка част от проблемите в Дружеството се дължат и на неблагоприятно финализиране на събития, свързани с дейността на оператора, и с произход минали отчетни периоди, в резултат на което е наличният към момента в баланса на Дружеството дълг за такси за водоползване. След водене на дълги съдебни процедури през 2019 г. „ВиК – Сливен“ беше осъдено и следва да заплати на държавата публично-държавно вземане от над 7 млн. лв. с лихвите за забава. Касае се за такси за водоползване към Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – гр. Пловдив, които към момента са дължими. Поради невъзможността да бъдат платени от Дружеството е поискано тяхното разсрочване. Пандемията от COVID-19 също даде отражение върху дейността на дружествата от отрасъла, включително и при „ВиК – Сливен“. В Дружеството са осъществени организационни промени и оптимизиране на числеността на персонала. Забавеното изплащане на трудовите възнаграждения ще бъде преодоляно, според уверенията на ръководството, в най-кратък срок. Бих искала да Ви уверя, че както от страна на Дружеството, така и от страна на МРРБ се предприемат редица мерки за стабилизиране на състоянието на оператора. В ход е процедура по преминаване на държавното участие от дружествата ВиК оператори към системата на МРРБ, включително и на „ВиК – Сливен“ в управление на Български ВиК холдинг, създаден с Разпореждане № 1 от месец януари 2020 г. на Министерския съвет. Учреден основно с инвестиционна цел, Холдингът ще решава и текущи финансови проблеми, свързани с осигуряване на оборотни средства за дейността на нуждаещи се дружества с цел тяхното оздравяване и възможност за ефективно функциониране, експлоатация и поддръжка на предоставената им публична ВиК инфраструктура. „ВиК – Сливен“ е сред дружествата, за които е предвидено да бъдат обект на посочената интервенция. Дружеството изпълнява инвестиционна програма съгласно договор от 2016 г., сключен между Асоциацията по ВиК – Сливен, и „ВиК – Сливен“ и одобрен бизнес план от 2017 г. от Комисията за енергийно и водно регулиране, включващ редица дейности, целящи намаляването на вода, преодоляване на постоянни течове, аварии и подобряване на качеството на водоснабдяването в област Сливен. В обхвата на компетенциите на министъра на регионалното развитие и благоустройството като орган, осъществяващ политиката в отрасъл ВиК на национално ниво, е обезпечаването на условията за участието на дружествата като бенефициент по Оперативна програма „Околна среда“. В резултат на изготвеното прединвестиционно проучване за обособената територия на действие на действие на ВиК оператора за приоритизиране на инвестициите във ВиК мрежата и съвместните усилия на всички заинтересовани страни „ВиК – Сливен“ подписа административен договор

Почти два пъти по-дълго време. Аз пак се обръщам към екипите Ви да се съобразяват с времето, което имате за отговори. Заповядайте за реплика, господин Милев. КОЛЬО МИЛЕВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Аврамова, първо, да кажем, че язовир „Асеновец“ не е основният водоизточник за снабдяване на община Сливен и на град Сливен. Основният източник са кладенците около поречието на Тунджа. Защо не е основен? Защото все още Министерството не може да намери време и средства, за да довърши пречиствателната станция за питейни води, която е започната още от 2008 г. И това – да оправдаваме с COVID-19 съкращаване на хора в пенсионна възраст, да се съкращава цялото водомерно звено и Дружеството да бъде съдено от хора с ТЕЛК-ови решения, е недопустимо. Също така неплащането към Басейнова дирекция и тези 7 милиона, които дължи също чрез осъждането, показват, че последните пет години това ръководство не може да се справи и дори преминаването и създаването на ВиК холдинга няма да помогне Дружеството да усвои тези средства – 90 милиона, които са дадени и да може безвъзмездната помощ. Да не говоря пък за съфинансирането. Освен това е недопустимо такива големи проценти за загуби да се отчитат ежемесечно, а също така да не се води никакъв отчет за събираемостта на задълженията, които има Дружеството, в резултат на което се стига и до неговото задлъжняване. А пък напрежението е в резултат на управленската немощ на това ръководство и нередовното изплащане на заплатите – също така и задълженията към Басейнова дирекция

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Милев, по темите, които засегнахте Първо, експлоатацията на кладенците доведе и до по-високи разходи за ел. енергия, което е проблем, с който се сблъскаха не едно и две ВиК дружества в този период на засушаване и невъзможност за използване на водите на повърхностните водоизточници, какъвто е и язовир „Асеновец“. Пречиствателната станция за питейни води – вече съм имала възможност от тази трибуна да кажа, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството има готовност за довършване на пречиствателната станция, като в проекта, който ще бъде финансиран по Оперативна програма „Околна среда“, са предвидени тези необходими довеждащи водопроводи, за да може тази пречиствателна станция да има свързаност както с водоизточника, така и с ползвателите, за да може да бъде пусната в експлоатация. Така че тези два проекта са взаимосвързани и ще бъдат реализирани в съвкупност. По този въпрос, който Ви вълнува, относно освободените хора – освободените работници от ВиК – Сливен, искам да Ви кажа, че в Министерството на регионалното развитие и благоустройството постъпиха сигнали от от работещи в Дружеството. С моя заповед е създадена работна група и съм възложила на дирекция „Вътрешен одит“ да провери всички сигнали и действията на ръководството на „ВиК – Сливен“, по освобождаването на работещи и служители в Дружеството, включително и тези, които са към отчитане на ползваната вода в населените места. Все още нямам доклад. Не е изтекъл срокът на работната група. Нямам доклад, но за резултатите от тази проверка ще Ви уведомя допълнително. Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Благодаря и за участието в парламентарния контрол днес. Продължаваме с въпроси към господин Вълчев – министър на образованието и науката. Той ще отговори на питане от народния представител Кристиан Вигенин относно мерки за осигуряване на пълен достъп до електронно и дистанционно обучение за всички български ученици. Имате думата, уважаеми господин Вигенин. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители, развитието на пандемията от COVID-19 създава рискове за обучителния процес и през следващата учебна година 2020 – 2021 Възможно е да се наложи отново преминаване към електронно дистанционно обучение. В същото време непредвидената ситуация от периода март-юни тази година показа, че немалка част от учениците се оказаха в невъзможност да се включат ефективно в обучителния процес. Само в област Ямбол например, според предоставена от Министерството на образованието и науката информация, 928 ученици или около 8% от общия брой на учениците в областта не са могли да се включат в електронното дистанционно обучение в споменатия период. Основните ограничения са липсата на интернет и на електронно устройство, чрез което да се включат в обучението. Мерките за компенсиране на тези проблеми имаха частичен резултат и създадоха допълнителни неудобства за ученици, учители и родители. Моля да отговорите на следното питане: какви мерки смята да предприеме правителството в периода до началото на следващата учебна година за осигуряване на пълен достъп до електронно дистанционно обучение на всички български ученици? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вигенин. Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.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 тази година, обявено с решение на Народното събрание, до приключването на учебната година обучението се осъществяваше от разстояние. За обезпечаване дейността на педагогическите специалисти по реализиране на обучението на учениците, чрез регионалните управления на образованието, директорите на училища заявиха необходимите им устройства и необходимост от интернет свързаност. Министерството на образованието и науката осигури и достави всички заявени устройства чрез директорите на училища, както и преносими устройства тип Mi-Fi, с платен достъп до интернет, на учителите. По отношение на учениците спешно започна изграждането на Wi-Fi зони за достъп на местата с висока концентрация на ученици, необхванати от процеса на обучение поради поради липса на интернет. Информацията, която събрахме още от самото начало, ни показваше, че между 10 – 11% от учениците не са се включили в обучение в електронна среда. Половината от тях приблизително заради липса на устройства, половината декларирано от тях, заради липса на интернет свързаност. Много по-лесно беше да осигурим интернет свързаност отколкото устройства, тъй като, знаете, че това е свързано с по-големи допълнителни средства и с процедури по Закона за обществените поръчки, които изискват време за преодоляване на възникналите затруднения, свързани с липсата на интернет свързаност на част от учениците. Беше направена и промяна в Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за периода, в който присъствените учебни занятия са прекратени. Училищата могат да извършват разходи за осигуряване на домашен интернет на учениците, които по социални причини не разполагат с интернет свързаност, за включването им в дистанционна форма на обучение. Разходите се извършват за сметка на реализираните икономии в училищния бюджет вследствие на прекратяване на учебния процес на територията на училищата. Постигнати са договорености с всички мобилни оператори с национално значение – А1 България, Виваком АД и Теленор България, които предлагат специални оферти на училищата, в помощ на родителите, за доставяне на мобилен интернет на преференциални цени – на пакет с интернет, дейта карта, USB-стикове с интернет, Mi-Fi устройства, рутери. Чрез директорите на училищата за горепосочените услуги могат да се сключват договори и да се предоставят на учениците или учителите. Това е възможно от бюджета на училището с промяна на Наредбата на финансирането, както и от даренията. Тоест това, което може да кажем, е, че създадохме предпоставки да няма ученици, които да бъдат изключени заради липса на интернет свързаност. Директорите на училища и регионалните управления на образованието имат информация за приблизителната бройка на необходимите крайни устройства за включване на учениците в учебния процес. Министерството на образованието и науката закупи над 500 такива устройства. До настоящия момент отделно сме съдействали логистично за дарението на 800 устройства. Може би няколко хиляди са предоставени без наше съдействие в различни училища с оглед подпомагане обучението на различни ученици. Ние своевременно предприехме действия за процеса по отдалечено обучение по всички възможни начини, с което да не се допуска прекъсване на образователния процес. Директорите на училища със съдействието и подкрепата на регионалните управления създадоха организация за провеждане на обучението в електронна среда. Отчитат се възрастовите особености, бяха осигурени множество уебинари за работа в електронни платформи. Постепенно дистанционното обучение се доближи до стандартния учебен процес по отношение на ангажираността на учениците, усвояването на знания и умения, тяхното оценяване и взаимодействие между родителите и учениците. Много важен е и достъпът до електронно образователно съдържание. Всъщност, ако имат устройства, но нямат електронни уроци, това не е пълноценен достъп. В този период издателствата, електронните платформи като „Уча се“, които предлагат платени образователни ресурси, отвориха за една част от времето такива. По проекта „Образование на утрешния ден“ сме предвидили средства за обучение на учителите – създава се електронно съдържание, на инструменти, специализиран софтуер за създаването на такова електронно съдържание. Това, което може да кажем, че до няколко години имаме всички предпоставки над 90% от учебните програми, от образователното съдържание в учебните програми да бъде визуализирано и безплатно, изработено от учителите. Ще бъде заплатено на учителите за изработването на такива на такива уроци. Що се отнася до техниката – една голяма част от учениците ползваха техника, която е в училище. Последните години Министерството на образованието и училищата за закупуването на техника, може би не в достатъчна степен във всички училища, но тези усилия от наша страна са факт. Това, което планираме през следващите месеци, включително и допълнително предоставените средства по за противодействие на последиците от COVID-19 на Европейския съюз ReadEU, да бъде насочена една значителна част от средствата за закупуване на техника в училищата. В училищата, която обаче да бъде предоставяна на учениците временно при пандемична ситуация, тоест не устройствата за ученици, а устройства, които иначе биха се ползвали в училищните кабинети. Започнахме тази година изграждането на така наречените STEM центрове, за които средно 40% от проектите включват закупуването на техника, в това число и на мобилни устройства, които също могат да се ползват. Това също го залагаме като една от ключовите мерки в следващи оперативни програми. Надявам се то да бъде приоритет и в бюджета, защото тези STEM центрове показват силна мотивация. Силно повишават мотивацията за учене на учениците по математика и природни науки, където обикновено срещаме най-голям проблем с разбирането, усвояването на съдържанието, на резултатите, заложени в учебните програми, и провокиране на интереса за за учене. Преди две години бяха осигурени електронно четими варианти на учебниците. По отношение на платформите избрахме вариант с децентрализиран избор на на платформи. Една голяма част – около над 80%, от училищата, са работили с електронни образователни платформи, другите са работили с различни интернет приложения или платформи за комуникация, но не и с това, което е в пълноценния му смисъл – електронни образователни платформи. Ние не не задължихме училищата да работят с определена платформа, но осигурихме като алтернатива системно решение въз основа на договора, който имаме сключен с Майкрософт. Това, което също така ще бъде направено, е да бъде довършена така наречената единна идентификация, която ще позволи анализ на ученето на отделните ученици, дори те да не учат в реално време. Голяма част оттук нататък електронното обучение… Надяваме се учениците да се върнат, по-голямата част и от следващата учебна година, която ще бъде най-рискова от гледна точка на епидемията, да прекарат в реалната класна стая. Това не означава, че няма да учат с електронни платформи. Много по-голяма част от ученето ще бъде асинхронно, тоест по линия на възлагането на задачи, самоподготовка. За асинхронното учене е много важно да се анализират образователните трудности на децата и затова е важно да има единна идентификация. Най-използваните

персонализират обучението включително и чрез конкретни уроци в зависимост от идентифицираните трудности. Затова е важна тази единна идентификация, която ще позволи да се анализира ученето на всички ученици. Ние създадохме група от 866 хиляди профила, които са в облачната инфраструктура на Министерството на образованието и науката – не на Майкрософт или на Гугъл. Нещо повече, Майкрософт и Гугъл се интегрираха в профилите на Министерството на образованието и науката. Предстои останалите платформи да го направят това нещо. Когато го направим, смея да твърдя, че ще имаме завършената инфраструктура. Нашето мнение е, че акцентът не трябва да бъде толкова в персоналните крайни устройства. Ако направите една ретроспекция, ще видите

от учениците, които не са участвали в електронно обучение, не са го направили поради социално-икономически пречки, а поради социално-културни, тоест липса на отношение към образованието. Те имат мобилни телефони, но нямат примерно компютър или лаптоп. Имат друга техника, но смятат, че не е необходимо да имат персонални устройства. Имало е по няколко проекта опити да се предоставят такива. Като няма отношение, те до вечерта се продават, а някои дори бяха успели да ги препродадат. Така че проблемът няма само социално икономическо измерение. Пак Ви казвам, имаше уникално високо ниво на взаимопомощ в системата както между учителите, така и към учениците. Много училища подпомогнаха учениците. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Имате думата за два уточняващи въпроса, господин Вигенин. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, беше много подробна информацията. Част от нея засегна вече отминалия период, разбира се, важно е да се чуе. Нямам съмнение, че Министерството разсъждава сериозно по проблема, който поставям, но аз го поставих, защото смятам, че трябва да се чуе тук в парламента и хората да знаят, че се работи сериозно по тези въпроси. в движение бяха решени немалко въпроси, но смятам, че сега е периодът, особено лятото, да се подходи малко по цялостно към проблема и може може би има смисъл да помислите за разработване на някаква цялостна централизирана програма, която да обхване всички аспекти на това обучение. И в тази връзка, доколкото, разбира се, в моето питане засягам преди всичко проблема с устройствата, достъпът до интернет, но и във Вашия отговор прозвучаха някои от аспектите, уточняващите ми въпроси са следните: Първо, Вие споменахте и във Вашия отговор, че електронното обучение не е просто същото обучение – присъственото обучение, само че с включени камери, има своята специфика. И в тази връзка: имате ли намерение да организирате специална квалификация, обучение на учителите, на които евентуално отново ще им се наложи да преподават по този начин? Тъй като излязоха и различни анализи, че ефективността на обучението е е по-добра, когато учителите имат специален подход, начин, по който да се преподава електронно. И въпросът не е само в самото съдържание, което се генерира – тези платформи, за които казахте, са електронните уроци – но и в начина, по който самите учители подхождат към този въпрос. От тази гледна точка смятам, че трябва да бъде инвестирано в квалификацията на учителите в тази посока. Второ, един от проблемите, който и аз персонално като родител срещнах в този период, беше, че че някои от училищата започнаха в една платформа, след това се прехвърлиха във втора, някъде и в трета. Част от тези платформи, които бяха използвани, са доста тежки, което допълнително затруднява, пък и трябва да има много добър интернет, за да може да се осъществява обучението. Вие споменахте нещо, но все пак да уточним: разработва ли Министерството унифицирана платформа, която да се прилага за всички български училища, или ще продължим тази форма на взаимодействие с Майкрософт през техните Майкрософт Тиймс, ако не се лъжа? Защото аз лично смятам, че има смисъл, има логика да се разработи

ще бъде една програма или три инструмента – ние трябва да имаме единна концепция. Тази единна концепция смея да твърдя, че я имаме през последните години, реализираме я системно. Разбира се, когато изпаднем в такава извънредна ситуация, и то много бързо, винаги си казваме: защо нямахме два, шест или дванадесет месеца повече? Най-общо – три са ни инструментите, с които реализираме тази цялостна концепция. Единият е Проект „Образование за утрешния ден“ и по него са заложени множество квалификации. Той стартира формално в края на миналата година, но реално квалификациите стартират в момента. Те са както квалификации за работа чрез информационни технологии и преподаване чрез информационни технологии, така и за изготвяне на образователни ресурси. Учителите са тези, които трябва да направят платформата с безплатни образователни ресурси. Няма да правим единна платформа, ние ще правим Национална библиотека, тоест няма да правим шкаф за Библиотеката, а ще подпомогнем учениците да правят ресурсите, да бъдат свързани с тези платформи. Имаме много добри платформи. През 2017 избрахме децентрализирания подход, тоест всяко училище да избере коя платформа да ползва, още повече, че почти всички са безплатни. Платформата, пак казвам, е само един софтуер, който администрира. Много по-важно е образователното съдържание. този период – още първите дни, направихме Националната библиотека, но в нея част от ресурсите не са толкова добри. Затова учителите трябва да бъдат въоръжени със софтуер, да бъдат подготвени да правят ресурси. Тези ресурси ще бъдат верифицирани за съответствие с учебното съдържание, проверени за авторски права, шлифовани, така че да няма грешки в тях, да са добри за учене. Това е, което правим по Проекта „Образование за утрешния ден“. По Национална програма „Информационни и комуникационни технологии“ правим всичко останало: сървърната инфраструктура, която ни позволи да изградим така наречения облак с индивидуалните профили; закупуването на техника; Wi-Fi, който направихме във всички училища, и новото от тази година – Националната програма за STEM среда. Това не са само комплекс от кабинети по математика и природни науки, но това е свързано и с промяна в модела на учене, тоест в сърцевината на STEM комплекса, на STEM центровете, като проекти, е промяната в Много важно беше, че през този период – това, което се опитваме да правим последните години – културата на образователни иновации, насочвана към това да провокираме учениците да учат повече, да им провокираме интереса, да ги мотивираме да учат чрез образователни иновации, се случи много по-мащабно, може би три-четири пъти повече започнаха учителите, направиха повече интегрални часове. Проектно-базираното обучение беше изключително популярно. Обърнатата класна стая, при която първо се задава темата на ученика – чете в час повече, свързва информация, концептуализира, проблематизира и така нататък, също беше много важен подход. Тоест с това ние се опитваме да направим културата на образователните иновации, на подкрепа на креативните учители и училища, на иновативните учители и училища, доминираща в системата. И това се случи благодарение на тази ситуация, а не толкова благодарение на информационните технологии. Затова, че ли ситуацията позволяваше и по голяма свобода и гъвкавост – нещо, което също трябва да насърчаваме. Трябва да насърчаваме и мрежовия подход. Това правим с иновациите – учителите да се учат едни от други, защото не може да се разчита, че Министерството или служителите в регионалните управления ще дадат най-добрите указания. Най-добре се получават резултатите в тези училища – показа го ситуацията, които са в мрежа, в които учителите обменят информация, помагат си с ресурси, взаимно се стимулират и и провокират. Мисля, че само на втория въпрос не Ви отговорих – ще има ли изискване да работят с една платформа, въпреки че няма да има единна платформа? Да, ние ще искаме всички, цялото училище, но ако не е възможно – всеки един клас, всяка една паралелка да работи с една платформа. Тоест поне в един клас трябва да се работи с една платформа, защото това е добре за учениците, добре е за за ученето. Това ще го поставим като изискване. И второто – все пак да отговаря на тези минимални изисквания, които ние формулирахме още 2017 г., за електронна образователна платформа, защото Вие знаете, че има много платформи, които са видеоконферентни разговори, като Zoom и други такива, неотговарящи на

Благодаря. Уважаеми господин Председател, колеги! Уважаеми господин Министър, аз трябва откровено да кажа, че съм относително удовлетворен от отговорите, които дадохте – и на питането, и на допълнителните въпроси. Виждам, че в Министерството се работи сериозно по тези теми. Но все пак да кажа, че общият поглед накрая се свежда до конкретни общини, училища, населени места. И това, което изглежда като една позитивна картина, като цяло за усилията, които прави Министерството, когато се стигне вече на място, може да се окаже, да не кажа, оказва се, че изглежда по малко по-различен начин. Затова и този гъвкав подход, който се възприема, вероятно има своите ползи, своя смисъл, но все пак смятам, че е нужно да има някакво по-централизирано усилие – дали ще го наречем програма, или нещо, което да бъде разработено с по-ясни цели от страна на Министерството на образованието и науката, в което да могат да се ангажират хоризонтални и други министерства и структури. Да, знам, че Вие още по времето на извънредното положение имахте такива разговори с мобилните оператори, но, така или иначе, една част от населените места продължават да нямат покритие. А когато няма покритие – оттам нататък разговорът става безсмислен за Wi-Fi, безплатен достъп и така нататък. Тоест вероятно има смисъл и чрез други министерства да се ангажират тези големи оператори да покажат своята социална отговорност и да гарантират покритието в населени места, в които в момента такова няма. Не е въпросът да се работи само и единствено за печалба. В това отношение те трябва да покажат своя ангажимент към това. Освен това има някои наглед дребни неща, които все пак се поставят като проблем от учителите. Някои от тях трябваше сами да плащат за достъпа си до интернет. Разбира се, Разбира се, това е отговорност на всеки един от тях – и те го правят, но все пак вероятно има смисъл да се помисли и за тези не чак толкова големи, но и по-малки неща, които трябва да бъдат осигурени в този прозорец, бих казал, който имаме до 15 септември. Що се отнася до устройствата – аз самия разговарях с директори на училища. Мисля, че би могло, не струва чак толкова много, а и от гледна точка на целевите средства, които сега ще се отпуснат и на страната, и по линия на държавния бюджет, да се разсъждава за целево закупуване на устройства за такова обучение, което да се предостави на училищата и да се дава не като дарение, както стана – правилно отбелязахте, че част от учениците получиха дарения, след това изчезнаха тези устройства, защото бяха препродадени. Което пак има връзка и със социалните проблеми. Но да бъдат предоставени временно на учениците, които след това да ги връщат, когато мине този период,

Благодаря още веднъж. Ние ще продължим да следим тази тема, защото от 15 септември учениците се връщат в училищата и искаме да гарантираме, и като народни представители, но и като държава – тя трябва да гарантира, че социалната пропаст няма да се задълбочава и по отношение на ограничаване на достъпа до образование, тъй като, нека си го кажем направо, една огромна част от учениците, за които говорим, че нямаха такъв достъп, са от социално слаби семейства, някои от етническите, малцинствените групи,

Следващият въпрос към министър Вълчев е от народния представител Георги Търновалийски относно Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование. Имате думата господин Търновалийски. ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Уважаеми господин Министър, с Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. на Министерството на образование и науката се определя държавният образователен стандарт за учебния план за българските училища. Според него в задължителните учебни часове се осъществя обучение за придобиване на общообразователна подготовка в съответствие с държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка чрез учебни предмети, предвидени за изучаване в съответния клас. Наредбата и приложенията към нея определят рамковия учебен план за общо образование за основната степен на образование. В приложенията към чл. 12, ал. 2 от Наредбата са описани всички предмети, броя на часовете за всеки курс. Логиката сочи, че тези учебни предмети трябва да се вписват в издаваното от училищата Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование. Оказва се, че въпреки че учебните планове са в сила от три години, в отпечатаните и раздадени в училищата удостоверения липсват предмети от учебния план, но пък има такива, които не се изучават. Давам за пример предмета „Информатика“, който не фигурира в учебния план, но е в удостоверението. Същевременно предметът „Технологии и предприемачество“, по който учениците имат 138 задължителни часа в прогимназиален етап, липсва в документа, който те получават. Уважаеми господин Министър, моят въпрос към Вас е: как и от кого се извършва контролът по отпечатването и издаването на удостоверения? Не е ли видяна допуснатата грешка? Кой следи за истинността на

редът и условията за издаване на документи за завършен клас, етап и степен на образование са регламентирани в Закона за предучилищното и училищното образование и в Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. Съгласно Закона чл. 131, ал. 1, учениците, завършили успешно Х клас, получават удостоверение за завършен първи гимназиален етап за средно образование. Предназначението, съдържанието и информацията в основни реквизити и срокове за издаване на документи за децата и учениците са определени в Приложение № 4 на чл. 31 от Наредба № 8. Съгласно т. 8 от Приложението удостоверенията за завършен първи гимназиален етап на средно образование съдържа информация за резултатите обучението на учениците. Удостоверението се издава на ученици от различни видове училища, в които се прилагат различни рамкови и учебни планове. Образецът на документа отговаря на изискванията на Наредба № 8, като е разработен в универсален формат, приложим за всички училища. Той позволява по различен начин в него да бъдат отразени резултатите от обучението на учениците в зависимост от учебните планове, в които са обучавани. За целта е оставена максимална възможност за въвеждането на различни учебни предмети, изучавани в задължителните учебни часове, в оставените празни редове в бланката. Във връзка с това технологично при попълване на документа за учебни предмети, отпечатани фабрично на бланката, но не изучавани по конкретен учебен предмет, се поставя тире, с което се указва, че този предмет не е изучаван от ученика. Учебните предмети, които са изучавани и не са отпечатани фабрично, се избират от списък в софтуерната програма за попълване, като се въвеждат в документа към съответния раздел на учебния план. Конкретно учебният предмет „Информатика“ е част от задължителните учебни часове в профилираните гимназии – в профил „Математически, софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“. Учебният предмет „Технологии и предприемачество“, който се изучава само при профилирано образование, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, както и други учебни предмети, изучавани в иновативните училища, се избира от списъка в софтуерната програма и се вписва в документа. За издаване на документите за завършен клас, етап и степен на образование и за тяхното съдържание отговаря директорът на училището. Посочените от Вас обстоятелства не компрометират коректността на издадените удостоверения за завършен първи гимназиален етап на средно образование, тъй като не е налице противоречие с изискванията на Закона и Наредбата, ако правилно са попълнени спрямо посочения по-горе подход. В случай че директорът не е спазил тези изисквания и е издал некоректно попълнени удостоверения, негово задължение е да ги анулира и издаде нови. Това се определя на училищно ниво. За посочените от Вас по принцип въпроси не се налага преиздаване на удостоверенията. Ако трябва да обобщим накратко, имат различни учебни планове – това ни позволява да имаме стандартна бланка, а тя може да се допълни, респективно срещу някои от предметите да се постави тире. да се постави тире. Кога – всяка година се преиздават удостоверенията, така че могат да се направят корекции, но, пак казвам, те трябва да бъдат в съответствие с Наредба № 8. Ако ни предоставите конкретна информация,

Уважаеми господин Министър, не съм удовлетворен от Вашия отговор, защото Вие тук ми обяснявате, че, видите ли, има софтуерна програма, в която има въведени някои от предметите и чрез нея се издава една бланка. Това не е бланка – това е удостоверение, то е полуценна книга, защото си има и номер, който няма как да бъде променян. Не мога да разбера, след като тук говорим за технологии, говорим за софтуерна програма, какъв е проблемът в тази така наречена от Вас бланка да бъдат въведени всички предмети от тези приложения, които са седем на брой, но се повтарят предметите – да бъдат избирани от софтуерната програма предметите, които са изучавани от учениците, а трябва да бъдат дописвани! Не разбирам какъв е проблемът това да бъде направено, защо трябва в това удостоверение да бъдат оставяни празни редове, които да се дописват, след като имаме утвърдени рамкови учебни планове и там предметите ги има! Но това е Вашето виждане. Въпроса го задавам, не за да се заяждам или да покажа някаква слабост във Вашето управление – просто това притеснява голяма част от директорите на училища, които издават тези удостоверения. Те са го поставили пред мен – аз го поставям пред Вас. Не съм удовлетворен от Вашия отговор – предполагам, че те също ще останат неудовлетворени. Благодаря Ви, уважаеми господин Търновалийски. Желаете ли думата за дуплика? Благодаря. Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпрос от народния представител Кольо Милев към министъра на околната среда и водите Емил Димитров относно разумното ползване на водата от язовир „Жребчево“ и недопускане на екологична катастрофа. Заповядайте, господин Милев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Министър, моят въпрос към Вас е по отношение на разумното ползване на водата от язовир „Жребчево“.

Вие, господин Министър, сте този, който разрешава ползването на вода от язовира, и при обем пълен капацитет 400 млн. куб. м

вода. Всеки месец се разрешава екологичен отток и за ползване за земеделски нужди, но по последните данни една много малка част – около 20% от водата, която е за напояване, само се заплаща. Излиза, че останалото е загуби или е в резултат на ползването от ВЕЦ-овете за електроенергия. Моят въпрос към Вас е: какви решителни мерки ще предприемете за спирането на неразумното ползване на вода от язовир „Жребчево“, въпреки необходимия екологичен отток, който задължително трябва да се пуска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

стенографи! Благодаря за възможността да се изкажа по отношение на язовир „Жребчево“ както пред Вас, пред Вашите зрители, така и пред цялата прогресивна световна общественост. В отговор на Вашия въпрос Ви информирам следното: Притокът към язовир „Жребчево“ от началото на годината до месец юни включително е за условията на много суха година – много суха година, по влажност. При очакван прогнозен приток – научен, в периода януари – юни за влажна година сме очаквали 230 милиона, за суха година – 156 милиона, за много, много суха година – 100 милиона. Реално постъпилите тази година в язовир „Жребчево“ приток до месец юни 2020-а включително е едва 65 милиона! Водовземането от язовира е ограничено до минимум, подават се води за напояване и осигуряване на минимално допустимия отток. При разрешаване на минимално допустим отток – това е, което изпускаме от язовира, за да мине в реката, за да може екологията да съществува, трябва да имаме предвид, че водите от язовира служат за оводняването на река Тунджа, но служат и за подхранване на кладенците за питейно-битово водоснабдяване на гр. Сливен. Вие, като кмет на Сливен, какъвто сте били, и гражданин, и депутат от този район, знаете, че язовирът беше на 4 милиона и ако го бяхме оставили да се изпуска по милион и 800, след три месеца нямаше да има вода в Сливен! В резултат на което задействахме помпите да могат да вадят помпажно от сондажите, ограничихме водоползването от язовира, намалихме го на 500 – милион и 200 да може с помпи, ограничихме, сега увеличихме за три месеца по 800 хиляди да могат да дават, защото потреблението е голямо, така че да може една година да изкараме. В същото време трябва да пускаме екологичен отток и оводняване, за да може тези помпи да има каква вода да теглят. Язовирът, като намалиш – включиш помпите, а не пуснеш реката да овлажни, водният хоризонт пада и те започват да не работят. Така че решихме проблема с екологичния отток – не само екологията по реката, а и сондажите на град Сливен. При извършена проверка – Басейнова дирекция, и констатирани технологични загуби на вода при затворните съоръжения на язовира в размер на около 1 милион, тоест стената така работи, че при затворено положение винаги имаме 1 милион загуби, водите, които се разрешават за поддържане на екологичния минимум по река Тунджа, след язовира, са редуцирани от 5 милиона на 4. Тоест ние пускаме 4 – 1 милион също минават през съоръженията, така че 5 милиона са гарантирани за оводняване, за сондажи и така нататък. В съответствие с изготвените от Института по метеорология и хидрология правила за управление на язовир „Жребчево“ и в съответствие със заповед на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, защото ние имаме и риби в язовира, съгласно които не следва да се разрешава работата на ВЕЦ при обем на язовира под 180 милиона, с месечните графици за използване на водите от язовир „Жребчево“ не са разрешавани води от язовира за електропроизводство през месец май 2019 г.! Поради ниското ниво на язовира с графика за месец юли заявените 22 милиона 20 от тях по направление Сливен и 2 милиона, знаете, че има два тунела – напорен и безнапорен, 4 км по отношение на Кортен и Нова Загора, са редуцирани – тези заявки са намалени. Искате за земеделие, искате за поливане – ние ги намаляваме непрекъснато (председателят дава

Също така сме издали изменение на графика, с което от язовир „Копринка“ подаваме петте милиона за оводняване на язовир „Жребчево“, оттам в посока към двете реки, двата водосбора подаваме вода и за Сливен, за да могат да работят кладенците. Ще отговоря след това Благодаря Ви, господин Министър. Имате думата за реплика, господин Милев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Министър, аз Ви благодаря за усилията, които полагате за поддържане на екологичното равновесие, но на язовир „Жребчево“ има и садки, садкови съоръжения за отглеждане на риба. Миналата седмица не съм удовлетворен от отговора на министъра на земеделието, храните и горите, че едва ли не предстои преместване на садковите съоръжения в по-дълбоки води – това било правено през 2017 г., което не е вярно. Те са спуснати на малко по-голяма дълбочина, по-отдалечена от брега, но никога не са премествани или пък да са връщани в по-високи води на същото място. Надявам се това да не се допусне – този отток от 5 милиона кубика, който Вие потвърдихте, че ще бъде ползван от язовир „Копринка“, ще се осъществи. Разбира се, не сте Господ или шаман да помогнете напълването на язовира, но все пак планът, който трябва да се

Вие току-що попаднахте в ситуацията на всеки министър: пуснете вода за напояване – какво правят рибарите, пуснете вода за ВЕЦ-овете – какво правят земеделците, не пускайте вода на земеделците – какво правят гражданите, не пускайте вода за оросяване в реката – защо ни прекъснаха сондажите. Тези пет милиона, които даваме от „Копринка“ за „Жребчево“, са за оводняване и за сондажите. Ако ние не удовлетворим земеделците, Вашият въпрос щеше да бъде: защо в две от поречията няма вода и земеделците страдат? пуснем вода за земеделците да не страдат и да могат да напояват: а защо рибарите сега трябва да преместят садките? Е, няма как всичко да стане едновременно! Тези пет милиона не ги правя заради садките. На мен също ми е неприятно – когато дам на земеделците, идват рибарите, а всички са в Земеделското министерство. Дадем за питейно-битови цели, земеделците скачат, защото нямали за напояване. Дадем на земеделците, за да има за напояване, гражданите казват: а ние къде сме? Този целият баланс изобщо не е лесен. Язовирът, който в момента стопанисваме – единият, да не Ви казвам данните, но как може всяка година това да е пълно, това да е пълно, а това в средата, което е за напояване, да е празно? Защото съоръженията от години не са ремонтирани, не са използвани – земеделците нямат пари, „Напоителни системи“ не могат да стопанисват всичките язовири и ги държат на минимален обем. Е, в средата на годината, посред лятото, откъде да ги напълня? Не мога да дам от енергийните, не мога да дам и от питейните – да даде Министерството имам предвид. Това, което правим в момента, е: намаляваме нуждите за напояване на максимум, даваме всичко за питейно-битово на Сливен и на селата, и за оводняване, в същото време, тъй като не искаме да лишаваме язовира, който и без това е много нисък от вода, прибутваме от „Копринка“ посредством сложна система до „Жребчево“, за да може това, което ще се пусне от „Жребчево“ надолу за реките, да имате за сондажите, да не се губи за сметка на язовира. Ние подаваме едни пет, после ги пускаме надолу по реката. Всичко останало го пазим за напояване. Аз държа да Ви кажа обаче, че ако ние и тази година очакваме приток за много суха година, при липса на приток догодина, защото обемът ще падне на 70 милиона литра в язовира, нищо че е за 400 години наред се точи и ще стане 70, догодина ще застрашим обезпечеността на напоителния сезон 2021 г. Ако искате още отсега започвайте да говорите: какво става? Догодина няма да има вода. От пет години е така, но догодина няма да има. Така че ние се надяваме на дъжд, балансираме между язовирите, но и в същото време не можем да направим чудеса! Това, което в момента сме направили, е, за да не страдат реките, сондажите и водата на Сливен – от един язовир, посредством сложна система да го изпратим до друг, оттам да го изпуснем, за да има. За напояване сме пуснали по двете направления: и към Сливен, към Тунджа, и към Марица, която е Кортен – Бели Искър, посредством двата сигнал, че времето е изтекло.) Това са ни възможностите за тази година. Но ако и тази година няма дъжд, догодина ще имаме проблем. Всеки път в графиците казваме: търсете водоизточници. Никой никога не търси и после казва: къде ни е водата? Ами всеки месец Ви даваме по малко, още по малко, още по малко. Това са възможностите.

повече въпроси към Вас. Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме на последния въпрос за днес, който е към министъра на младежта и спорта Красен Кралев от народния представител Драгомир Стойнев, относно мерките при провеждане на спортни мероприятия. Господин Стойнев,

които касаят спортни мероприятия, тъй като Вие разрешихте присъствието на публика на спортни мероприятия, след като страната премина два месеца през изключително тежка криза при изключително строги мерки и хората очакваха, че тези строги мерки ще продължат. Изведнъж обаче по българските стадиони започна да се появява публика, сравнявайки ги с Англия, където един отбор приблизително струва около един милиард паунда говоря за отборите от първата петица – Испания, Италия, Германия, които първи стартираха първенствата. Там публика нямаше, но в нашата скъпа Родина, и с Вашия ентусиазъм, Вие разрешихте присъствието на публика, на футболни фенове. И това е странно, защото в крайна сметка толкова много хората страдаха през тези два месеца, в които се борихме с COVID-19, макар че виждаме, че не можем да се преборим, и изведнъж като че ли заразените хора ставаха все повече и повече. Казвам го, защото излязоха и като

„Играч на „Арда“ призна: страх ни е да доиграем Еfbet Лига“; „Собственикът на „Ботев“ е в болница“; „България влезе в черната хроника заради коронавируса“ – това е вече от Международния спортен портал. Наистина е доста притеснително. Моят въпрос е, учудвайки се, да разбера: защо се наложи да пуснем публика на българските стадиони, при положение че виждаме, че е доста сериозна епидемиологичната обстановка в страната и е нормално да имаме държавническо мислене и управление? И да си кажем: добре, ако ние не разбираме, не можем да управляваме този процес, нека поне да гледаме това, което правят в Англия, Англия, Германия, Испания, Италия, Франция дори и не поднови първенството си! Аз не казвам да не го подновим, но защо бе необходимо да пуснем публиката? Разбира се, че имаме Оперативен щаб, но в крайна сметка Вие сте министър, отговарящ за спорта. Можеше да кажете: Хей, хора, чакайте малко! Тук не е необходимо да има толкова публика. Можем да изчакаме, нека да бъдем като другите държави! Или просто да ни кажете от коя държава взехте пример, така че да пуснете феновете на стадиона? Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Стойнев. Имате думата за отговор, господин Кралев.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 Спортът беше един от най-засегнатите сектори. По време на извънредното положение, наложено в страната, реално бяха спрени както всички спортни мероприятия, така и тренировките на спортистите. Това беше необходима мярка, за да можем да овладеем първата вълна на пандемията в страната, и смятам, че мерките, които наложи правителството, бяха правилни – данните го потвърждават. Едновременно с това всички ние сме наясно, че вирусът няма да изчезне за три или четири месеца, това е новата реалност в света и ние трябва да се научим да живеем с този вирус. Няма как социално-икономическият живот да бъде стопиран напълно за дълго време. С постепенното разхлабване на другите карантинни мерки започна и постепенно разхлабване на ограничителни мерки, които засягаха спортни мероприятия. Министерството на младежта и спорта предложи на Национално-оперативния щаб и Министерството на здравеопазването поетапен план за възобновяването на тренировъчната състезателна дейност на българските спортисти, който беше приет и осъществен. Първоначално бяха позволени индивидуалните тренировки на националните състезатели в определени национални бази, бяха отворени фитнесите, след това бяха позволени груповите тренировки на открито и закрито при спазване на противоепидемичните мерки. Бих искал да отбележа, че спортният сектор имаше най-детайлно разработени правила и противоепидемични мерки. Българският футболен съюз разработи и изпрати за утвърждаване в Министерството на младежта и спорта концепция и насоки за възобновяване на тренировъчния състезателен процес на професионалния футбол, която включва периодично ежемесечно тестване на футболисти, треньори, длъжностни лица, обслужващ персонал, електронен регистър на всеки преглед, детайлно разписани мерки за осигуряване на дезинфекция на стадионите и така Последната стъпка по отношение на спорта беше отпадане на забраната за провеждане на спортни състезания пред публика, което отново се случи поетапно. Искам да отбележа, че целият този цикъл за рестартиране на българския спорт продължи около 50 дни. Първоначално беше позволено да има публика за състезанията на открито до 30% от капацитета, след това беше допусната публика и за спортните мероприятия на закрито отново до 30% от капацитета. Последната стъпка бе да се позволи на публиката на спортни мероприятия да заема до 50% от капацитета на спортните съоръжения. Същевременно при провеждане на футболни мачове бе наложено ограничение да се допуска публика до хиляда души в сектор. По това време в 15 държави в Европа футбол се играе пред фенове. Сред тях са Полша, Унгария, Чехия, Литва, Хърватия, Латвия, Дания, Словения и Русия. Полемики предизвика провеждането на финалния мач за Купата на България на 1 юли, на който беше позволено да се допуснат до три хиляди души в сектора. Ние се съобразихме с желанието на футболните фенове и позволихме на финала бройката на хората в сектор да е по-висока от хиляда души. Това не беше отстъпление от наложените мерки, защото финалът за Купата на България се игра на Националния стадион „Васил Левски“, чиито капацитет е 43 хиляди души. В цифри това означава, че на това спортно мероприятие сме допуснали под 30% от капацитета. В останалите стадиони на страната има доста по-малък капацитет, в тях се запази правилото до хиляда души на сектор. Тук бих искал да отбележа, че за част от тези стадиони четири хиляди души са по-малко от 50% от капацитета. Мисля, че за мероприятие на закрито, на което е позволено да се запълни до 50% от капацитета, има повече предпоставки за разпространение на COVID-19, отколкото на спортни мероприятия на открито при заетост 30% от капацитета на стадиона. Имайки предвид, че към финала на Купата на България имаше огромен интерес, смятам, че стъпката беше оправдана и заради факта, че бяхме абсолютно сигурни, че ако не бяха допуснати хората, желаещите да влязат на стадиона щяха да се струпат пред вратите. Такава организация правеха фен клубовете. Смятам, че това щеше да бъде много по-опасно. Имаше ясни предписания всички спортни мероприятия да се провеждат при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Ние апелирахме към феновете да спазват мерките, разчитахме на тяхното съзнание, за да опазят здравето си и това на околните. За съжаление, това не се случи. Факт е, че част от противоепидемичните мерки не бяха спазени на финала на Купата на България и РЗИ наложи глоби на организатора – Професионалната футболна лига и частните фирми, които осигуряваха стюардите за мача и допуска до стадиона. Неспазването на противоепидемичните мерки доведе до издаването на нова заповед на министъра на здравеопазването, и съответно моя, за забрана на спортните мероприятия да се допуска публика, считано от 10 юли. За да отговоря конкретно на Вашия въпрос: каква е необходимостта спортът да се играе пред публика, трябва да отговоря и на въпросите каква е необходимостта и в театрите или на други културно-развлекателни мероприятия да има публика. (Председателят дава сигнал, че Той е създаден, за да се играе пред зрители. Отпадането на забраната спортните мероприятия да се играят пред публика се случи едновременно с разхлабването на мерките в други сфери. При 50% от общия капацитет на закрито е позволено да се провеждат също така конгресно-конферентни мероприятия, семинари и изложения. При същите условия работят читалища, детски комплекси,

В момента забраната спортни състезания да се провеждат пред публика все още е в сила. От вчера е позволено при състезания спортисти до 18-годишна възраст да бъдат с един придружител. Използвам случая да призова всички граждани отново да мислят за своето здраве и за здравето на околните! Отговорността за здравето ни е на всеки един от нас. Аз съм привърженик на тезата, че този, който наруши правилата, трябва да бъде санкциониран. Най-лесното обаче да санкционираш е да забраниш нещо, по-трудното е да възстановим нормалността. Трябва да се научим да живеем с вируса и да бъдем по-дисциплинирани. Това е задачата както на всички политици, така и на обществото ни като цяло. И финалното ми изречение. Тези футболисти в в професионалната лига, които са заразени с вируса, не са заразени по време на футболни срещи – това е констатацията и на епидемиолозите, които работят по случаите. По-голямата част от тях са са били заразени с COVID-19 или на абитуриентски балове, или по нощни заведения. Много малко са случаите, които са били конкретно на терена, защото там наистина се взимат мерки. По-друг е въпросът, разбира се, с публиката, където контролът е много по-тежък, много по-сложен. Аз съм убеден, че Вие прекрасно знаете това. Имаше тежък казус какво точно решение да се вземе в случая. За съжаление, част от феновете не бяха на висотата на компромиса, който направихме за тях.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кралев! Разбира се, че на закрито е много по-опасно, но футболните мачове не могат да бъдат сравнявани с театри. театри. Не можеш да кажеш на феновете да има разстояние между тях и това го знае всеки, който е присъствал на футболен мач. И аз самият като фен знам какво се случва на футболните стадиони. Просто не трябваше да бъде разрешавано на българските агитки, на българските фенове да ходят на мачовете. Защо? Да, прав сте, може отвън да има стълкновения, но това вече е Вашата задача. Чрез мерките за сигурност – стълкновение вдругиден ще има сигурно и пред „Ливърпул“ за титлата, но в крайна сметка се предприемат действия, така че да ги ограничават. Това е Ваше задължение! Вие изведнъж пуснахте на едно място 12 хиляди човека, които си крещяха, викаха, прегръщаха се, едни плачеха от мъка, други плачеха от радост. Даже се чудя дали и Вие самият носехте маска по време на този мач, защото си спомням и такива кадри? Но в крайна сметка уж бяхте пратени там да следите за обстановката. Това беше груба грешка! Защото в продължение на два месеца българските граждани – голяма част от тях си стояха вкъщи, мислехме за българските медици: как се справят, дали имат нужните средства, Вие, от правителството, предприемахте всякакви действия да осигурявате тези средства. И когато имахме една малка заболеваемост, изведнъж – всенародно веселие, всички на мач, всички по стадионите. Груба управленска грешка, господин Кралев! И Вие трябваше да се намесите. Няма как да искаме да продължим по този тежък път, по който сме тръгнали! Трябва да има и разум. Да, може да се сравняваме с Литва, Латвия, Естония и Полша, но в същото време вижте какво правят и големите първенства. Първото първенство, което стартира, беше в Германия. В Германия нямаше един човек на стадиона. Не разбирам тази необходимост и наистина мога да кажа, че това беше огромна грешка. Сега, в момента в България можем да говорим за една държава, в която наистина има сериозна експлозия – за коронавируса говоря, дали се дължи на това, което се случи по стадионите, дали поради други причини, но в крайна сметка е обидно, когато другите европейски държави ни казват: ами няма да приемаме граждани от България, защото те не могат да се справят с проблема. Тоест ние вървяхме добре, предприемаха се действия, хората страдаха, медиците страдаха и изведнъж времето се оправи и се разпуснахме – груба управленска грешка. И Вие, като министър на спорта, бяхте длъжен да внесете разум в правителството да не се предприемат подобни действия. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Стойнев. Желаете ли за дуплика? Колебаете се, но все пак заповядайте да направите дуплика. Уважаеми господин Стойнев, аз искам само да добавя към това, което казах, може би и с риск да се повторя, че решението беше трудно, но имайки предвид, че стадионът е много голям, и изнесох цифри, с които се вижда, че процентното съотношение и площта, която се пада на един зрител, в никакъв случай не нарушава карантинните мерки, напротив, това е може би най-строгото ограничение. Единствената грешка, която сме допуснали, е, че подценихме възможностите на стюардите и на организаторите на състезанието – на този мач да се справят с това предизвикателство. Преди да вземем това решение, разбира се, ние бяхме уверени от тях, получихме всички гаранции и уверения, че те ще се справят. За съжаление, те не успяха да се справят по време на тази среща и за това бяха санкционирани. Аз далеч не съм убеден, че примерно увеличеният брой на заразените се дължи само на един мач. Това е един пример, в който трябваше да се вземе много тежко решение, защото рискът… В Сектор Г влязоха много повече хора, отколкото беше предвидено. Те влязоха, защото щурмуваха вратите. Ако бяхме намалили броя или не бяхме допуснали публика, същите тези хора щяха да бъдат отпред, щяха да създадат безредици, пак щяха да щурмуват стадиона и да влязат вътре. Затова се опитахме с целия риск, разбира се, да намалим малко това напрежение, да създадем някакъв ред и някакви условия за нормално протичане на срещата. проблемът там е отчетен и всички тези, които са се провалили в организацията на мероприятието, бяха санкционирани. В момента срещите се провеждат без публика. Така ще продължи може би и в началото на следващото първенство, поне докато не получим уверение от от всички клубове, че те ще се научат да спазват всички карантинни мерки, предписани от Министерството на здравеопазването, и ще бъдат така отговорни не само към публиката, но и към собствените си състезатели. Както виждаме, някои клубове проявяват немарливост дори при провеждане и спазване на тестовете и на изискванията, които ние сме си направили труда да им изготвим и разработим. Така че искрено се надявам да са си взели поука и оттук нататък да няма повече такива Благодаря, уважаеми господин Министър, за участието в днешния парламентарен контрол. С това изчерпваме Програмата за контрола днес. Следващото заседание на Народното събрание – извънредно, ще се проведе на 20 юли понеделник, от 9,00 ч. с точка единствена: „Проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България, с министър председател Бойко Борисов, заради провала в политиката за противодействие на корупцията.“ Съгласно чл. 110, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание гласуването на Проекта на решение е не по-рано от 24 часа от приключване на разискванията. Закривам заседанието.(Звъни.)